rasprave je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu. Podnositelj izvješća je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, temeljem članka 129. i 139. Zakona o mirovinskom osiguranju. Materijal ste primili u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? U ime predlagatelja ravnatelj HZMO-a Srećko Vuković. Izvolite.

Mirovinsko osiguranje ključni je element socijalne države i sustava socijalne sigurnosti u RH. u okviru mirovinskog ostvaruje više od milijun i 200 tisuća umirovljenika i članova njihovih obitelji te je stoga Izvješće o radu HZMO-a uvijek rado čitano štivo i dragocjen izvor podataka koji po značaju izlaze i izvan okvira samog mirovinskog sustava. I ovo izvješće je izrađeno po istoj metodologiji kao izvješća prethodnih godina da bi podaci bili usporedivi. Ono sadrži uobičajena poglavlja o stanju sustava mirovinskog osiguranja, međugeneracijske solidarnosti, o ustrojstvu zavoda te njegovim ljudskim potencijalima, informacijskoj tehnologiji o radu upravnog vijeća, financijskom poslovanju i portfelju zavoda, te dakako o ostvarivanju prava i radu stručne službe s bogatim tabličnim prilogom. Zavod je javna ustanova s javnim ovlastima u rješavanju o pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju kojim je uređeno obavezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Ostali dijelovi sustava mirovinskog osiguranja u RH obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje uređeni su posebnim zakonom. Par riječi o stanju sustava mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti. Obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju generacijske solidarnosti obvezno se osiguravaju prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku, obiteljsku mirovinu, najnižu mirovinu, osnovnu mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, naknadu zbog tjelesnog oštećenja te naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava što sve skupa čini osnovnu djelatnost zavoda. U zavodu je 31.prosinca 2011.bilo evidentirano milijun i 213 tisuća korisnika što je poprilici 1% više nego u prosincu 2010.i i 468 tisuća osiguranika što je bilo oko 0,6% manje nego u prosincu 2010. To daje omjer 1:1,21 u 2008. taj je omjer bio 1:40, u 2009. 1:1,30, a u 2010. 1:1,23. Dakle podaci govore o nastavku trenda rasta broja korisnika mirovina i pada broja osiguranika što je dovelo do sada najnižeg omjera te dvije skupine korisnika usluga zavoda. Od ukupno milijun 213 tisuća umirovljenika njih 633 tisuće ili 52% korisnici su starosne mirovine. Invalidsku mirovinu ostvarilo je 327 tisuća korisnika ili 27%. Obiteljsku nešto oko 21% ili 252 tisuće korisnika. Od ukupnog broja umirovljenika njih gotovo 86% ostvarilo je mirovinu prema općim propisima o mirovinskom osiguranju. Istodobno smanjio se broj korisnika koji su mirovinu ostvarili prema povoljnijim uvjetima propisanih posebnim zakonima tisuću 975 ili 14% od ukupnog broja umirovljenika. Unatoč povećanju broj umirovljenika za približno 1% te povećanju ukupnih rashoda za 0,2% u odnosu na prethodnu godinu udio mirovinskih izdataka u BDP u 2011.blago se smanjio na 10,42%. U skladu sa Zakonom o odgodi usklađivanja mirovina u 2011.godini mirovine i mirovinska primanja nisu usklađivanja dok je od 1.siječnja 2012.opet uspostavljeno redovito usklađivanje mirovina dva puta godišnje prema rastu plaća i potrošačkih cijena. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2011.umanjena za porez i prirez iznosila je 2151 kunu što je za 0,24% manje nego u prethodnoj godini, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 39,17%. Prosječna mirovina ostvarena je prema Zakonu o mirovinskom osiguranju bez mirovina ostvarenih primjenom međunarodnih ugovora koji na neki način ipak iskrivljuju ukupnu sliku za prosinac 2011.iznosila je 2308 kuna što je bilo 42% prosječne neto plaće. Udio prosječne starosne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 43,5%. Inače u međunarodnim publikacijama kao prosječna mirovina najčešća se navodi prosječna starosna mirovina za puni radni vijek radnika i samostalnih profesija. Prema navedenim kriterijima starosnu mirovinu s mirovinskim stažem od 40 i više godina na dan 31.prosinca 2011.ostvarilo je 94 tisuće korisnika ili 18,4% od ukupnog broja starosnih mirovina odnosno 12% od ukupnog broja svih korisnika. Ta prosječna mirovina je iznosila 58% kada se oduzmu one mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora, tada se to povećava na čak 68% ali za puni radni staž. Problem je kako vidimo taj puni radni staž od ukupnog broja umirovljenika ostvarilo je samo 12% korisnika mirovine. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti zavod provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu. Za prosinac 2011., dakle u prosincu 2011. bilo je ukupno 216 tisuća korisnika doplatka za djecu što je za 1,35% više nego u prosincu 2010. Primali su dakle doplatak ti korisnici za 403 tisuće djece i on je iznosio prosječno 356 kuna po djetetu. Ukupno za financiranje doplatka za djecu u 2011., približno kao i u 2010. utrošeno je ukupno 1,7 milijardi kuna. Par riječi o financijskom poslovanju zavoda. Ukupni prihodi zavoda iznosili su 35,5 milijardi kuna, a rashodi također 35,55 milijardi kuna. Za ilustraciju, prije 10 godina, dakle 2002. godine rashodi su iznosili 23 milijarde kuna, dakle u 10 godina povećali smo ukupne rashode za 50%. Prihodi od doprinosa ostvareni su u svoti od 19,075 milijardi kuna što čini 53,6% ukupnih prihoda ostvarenih u 2011., a prihodi od proračuna za obveze države za mirovine ostvarene prema posebnim propisima i na ostale prihode iz proračuna prikupljeno, dakle država je iz proračuna izdvojila 16,275 milijardi kuna, odnosno 46% približno. U strukturi ukupnih rashoda, rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznosili su 98,3%. Udio rashoda same Stručne službe zavoda što čini dakle rashodi za zaposlene i materijalni rashodi u ukupnim rashodima u 2011. iznosili su 1,3% što u usporedbi sa sličnim službama govori o zapravo relativno jeftinoj službi s obzirom na opseg poslova koji se u zavodu obavlja, a naročito moram to naglasiti kad se ti troškovi usporede sa troškovima administriranja drugog stupa mirovinskog osiguranja. Rad Stručne službe zavoda. U sklopu provedbe mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti u 2011. u zavodu je bilo na rješavanju ukupno 557740 zahtjeva o pravima iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu. Od toga riješeno je 507801 zahtjev ili 91%. U 2011. izvršenje u prvom stupnju bilo je nešto bolje nego u 2010. Broj novih zahtjeva smanjio se za 13665, ali je broj neriješenih predmeta iz prethodnog razdoblja smanjen sa 62661 na 51931 zahtjev. U drugom stupnju u 2011. bilo je na rješavanju 36139 predmeta, od čega je ukupno riješeno 28070 predmeta ili 78%. Na trajanje postupka u navedenim predmetima posebno utječe postupak medicinskog vještačenja s kroničnim nedostatkom i velikim opterećenjem liječnika vještaka u zavodu te naglašenom tendencijom odlaska ovog profila visokog stručnog kadra zbog osjetno većih plaća izvan zavoda. Tijekom 2011. u zavodu je nastavljen rad na projektima vezanim uz njegov preustroj i modernizaciju. Prema programu rada zavoda za 2011. dovršen je niz projekata vezanih uz provedbu propisa koji uređuju mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti, kao i onih koji se odnose na poboljšanje i racionalizaciju dijelova poslovnih procesa. Također, nastavljen je rad na projektu zamjene radne knjižice u Republici Hrvatskoj u sklopu kojeg se dizajniraju i implementiraju procesi i procedure radi zamjene radne knjižice i razmjene podataka među povezanim institucijama od 1.7.2013. godine. Napomenuo bih da se na 2278 informatiziranih radnih mjesta u zavodu godišnje obavi preko 70 milijuna različitih tipova transakcija u online radu s bazama podataka, korištenjem oko 330000 transakcija dnevno. I nekoliko riječi o tome što nas čeka u budućem razdoblju. Inzistiranje na povećanju ažurnosti, kvalitete u radu, radne discipline, ali i neprekidni nadzor nad zakonitošću u radu kako se ne bi ponovile neke epizode iz proteklih godina, prvenstveni su zadaci poslovodstva zavoda. Pred nama je također posao ispravljanja disproporcija između pojedinih područnih ureda s obzirom na odnos broja zaposlenika prema broju osiguranika i korisnika s tog područja, daljnja racionalizacija mreže ispostava, preispitivanje osnovanosti tražene stručne spreme za pojedine informatizirane poslove, preispitivanje postavljene norme za pojedine poslove, precizno detektiranje eventualnog viška ili možda manjka kadrova u pojedinim poslovnim procesima i svakako korištenje pritom pozitivnih iskustava službi mirovinskog osiguranja Austrije, Slovenije, Njemačke i zemalja zemalja drugih koje nam mogu poslužiti kao uzor. Sve to trebalo bi voditi ka stvaranju modernije, organiziranije i još učinkovitije službe. Osim toga, nužno je ekipiranje dijela službe u provedbi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i pravnih propisa EU na čemu vrlo intenzivno radimo zadnjih mjeseci s obzirom na nove poslove u vezi s primjenom pravnih propisa Europske unije o doplatku za djecu i poslove utvrđivanja mjerodavnog zakonodavstva. Velik i važan posao koji je pred nama u 2013. je osnivanje i stavljanje u funkciji Centra za medicinsko vještačenje koji treba započeti s radom 1. siječnja 2014. u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Za istaknuti je da će u centru postojati funkcionalna dijagnostika kojom će se omogućiti provođenje odgovarajuće dodatne medicinske obrade na zahtjev vještaka. Nastojat ćemo nastaviti sa smanjenjem izdataka zavoda za isplatu mirovina, a prvenstveno se to odnosi na plaćanje usluga Hrvatskoj pošti. Sada je to 1,9% od svake isplate putem pošte pojačanje aktivnosti za maksimalno korištenje instituta bezgotovinske isplate, odnosno izbjegavanja gotovinske isplate preko pošte. S druge strane, daljnja informatizacija zavoda mora dobiti prioritet. Smatram da se danas u 21. stoljeću neulaganje u informatičku opremu nikako ne može opravdati štednjom. I na kraju, ali svakako ne na kraju po važnosti, otvaranje zavoda prema javnosti i promjena imidža zavoda u javnosti nizom konkretnih poteza što prvenstveno treba dovesti do drugačijeg odnosa prema populaciji umirovljenika ili potencijalnih umirovljenika ali i približiti zavod tim istim korisnicima ili još bolje rečeno, svakom pojedinom čovjeku. Naime, mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti međugeneracijski je sporazum najdubljeg etičkog i humanog karaktera. Uskrsnuće novog sustava kapitaliziranog mirovinskog osiguranja nikako ne znači istovremeni kraj ili odumiranje starog sustava utemeljenog na generacijskoj solidarnosti. Posve suprotno, odgovornost za stabilnost javnog mirovinskog sustava generacijske solidarnosti, visinu i sigurnost mirovina iz tog sustava, te za reforme i promjene koje se čine unutar njega postaje proporcionalno veća svakim danom primjene i obveznog i dobrovoljnog sustava kapitalizirane štednje. I javno i privatno mirovinskog osiguranje samo su različiti koegzistirajući modeli kojima se osigurava stabilnost i svrha mirovinskog sustava kao osnovnog preduvjeta za kvalitetan život svakog pojedinca u starosti. Može se reći da i u takvom sustavu paralelnog prožimanja javnog i privatnog ostaje uvijek jedinstveni primarni najvažniji cilj osigurati svakom čovjeku pristojan život u trećoj dobi, život na sunčanoj strani starosti. Hvala lijepa. Hvala. Na vaše izlaganje imamo 3 replike. Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa evo odmah na početku mislim da bi bilo dobro da smo odmah imali izvješće za 2012. godinu. A ja bih rekao ovako. Sačuvaj me bože teških riječi i sunčane strane treće životne dobi. Ja mislim da je ovo izvješće trebalo sadržavati a i ovo za 2012. godinu činjenicu da 80% umirovljenika u RH ne može preživjeti od prvog do prvog, da ne mogu kupiti unucima kad ste već spomenili uskrsnuće, ne mogu kupit unucima poklone za Uskrs, da tim unucima djed i baka ne mogu osigurat onog zeca. To je trebalo sadržavat ovo izvješće. To je istina Hrvatske, a ne ove teške riječi. Možda je ovo izvješće trebalo sadržavati doduše ne ove e-mailove koji su upućeni u određena ministarstva, nego činjenicu da je ovaj Hrvatski sabor u nekoliko navrata donosio izmjene i dopune zakona kako bi Mirovinski zavod zavod imao i ravnatelja i pomoćnika ravnatelja i zamjenika i da oni imaju i praktično dužnosničke plaće, da u ovom trenutku u istom tom mirovinskom zavodu se rješavaju određene političke smjene, da se smjenjuju nepodobni i postavljaju politički podobni putem ne e-mailova, nego putem političke podobnosti. To je trebalo sadržavati izvješće i za 2011. i za 2012. O uskrsnuću je jedino Isus Krist uskrsnuo, a ja ne vjerujem da hrvatski umirovljenik koji je pošteno radio svojih 40 ili 45 godina može uskrsnuti sa ovom sramotnom mirovinom od koje ne može preživjeti ni 7 dana u RH. hvala vam I druga jedna rečenica da se poduzimaju konkretne mjere i približavanje svakom pojedinom slučaju, pa bih iskoristila ovo što ste danas ovdje konkretno približavate svim onim invalidima druge i treće kategorije koji su radili u Republici Sloveniji, a žive u Republici Hrvatskoj i kada se zadnji put sa vaše adrese na njihovu adresu uputio bilo kakav dopis da bi oni znali kakav im je status. Evo svjedoci smo da tih ljudi na žalost ima sve manje i manje, jer nikako da dočekaju to rješavanje svog problema. Učestalo dobivamo odgovore od nadležnog ministarstva kako se oni jako trude. Međutim, da slovenska strana nema sluha za rješavanje takvog problema, pa bih voljela od vas evo već kad ste danas ovdje čut odgovor a da ga čuju i ti invalidi druge i treće kategorije. Hvala lijepa. što je ovo izvješće došlo ovako kasno, zaista izvješće za 2011. dolazi u 2013. To naprosto je malo prekasno. Ali to zaista u ovom slučaju nije ovisilo o Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Nadam se da izvješće za 2012. kojeg smo dužni podnijeti Saboru do 30.6.2012. neće biti u 2014. nego da ćemo ga imati znači sredinom ove godine, odnosno za par mjeseci. Svakako da teške riječi niti lagane riječi neće pomoći, nego samo predani rad i to i nas u zavodu, ali ja mislim i svih vas saborskih zastupnika kao i Vlade RH, svima nama je svima nama je potpuno jasno da ovakva mirovina, ovakva prosječna mirovina nije mirovina za koju bi se moglo reći da ju netko uživa, nego zaista da s njom preživljava. Međutim, kažem uzroci su puno dublji. Kao što sam i rekao u uvodnom slovu samo 12% od ukupnog broja umirovljenika u Hrvatskoj navršilo je puni staž. Mislim da se puno krije u tome kad uzmemo da je mirovina tih, prosječna mirovina tih korisnika blizu 70% onda dobivamo sasma drugačiju sliku o visini mirovine u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj. Dakle, moramo poticati u svakom slučaju svim mogućim mjerama što dulji rad, što dulje uplaćivanje doprinosa. Što se tiče odgovora na ovo pitanje konkretno, znam da se radi na tome da, dva ministarstva rade na tome između dvije države. Konkretan odgovor, dakle ili ćete ga dobiti od ministarstva ili od nas u ovom trenutku, dakle ne bih ulazio u pojedinosti u kojoj je fazi to. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa gospodine ravnatelju, gospodine Vukoviću svejedno da li ste vi ovo izvješće podnosili 2010., 2011., 2012. priča vam je potpuno identična zato što iznos isplaćenih mirovina je isti, struktura je ista. Međutim, ono što sam ja očekivao, o tome ću nešto više govoriti u svojoj raspravi, ali na nešto sam morao reagirati naprosto u replici. A to je ova vaša zadnja rečenica ne možete govoriti o sunčanoj strani a da prije toga ne govorite o problemu drugog stupa mirovinskoga. možda najveća tragedija umirovljenika u RH je što svi šute i ne pričaju o drugom stupu mirovinskog i što će se dogoditi sa ljudima koji su prije deset godina odlučili odlučili se zapravo po zakonu su neki morali ići u drugi stup mirovinskoga s obzirom da se nije povećala stopa izdvajanja za drugi stup mirovinskoga i naprosto niti Vlada niti vi danas niste rekli nitijednu riječ. Znači 2013. će proći da se nitko s time neće baviti. I da li ćemo dobiti novu četvrtu skupinu I da li ćemo dobiti novu četvrtu skupinu ugroženih umirovljenika u RH? A to su oni koji će mirovinu dobivati jednim dijelom iz ovoga Zavoda Zavoda za mirovinsko osiguranje, a drugo iz drugog stupa mirovinskog. I mislim da je to tema o kojoj bi mi danas trebali ovdje otvoriti raspravu i tema o kojoj bi itekako trebalo razgovarati u Hrvatskoj. Jer ponavljam uz ovakav zakon, uz ovakve prihode i ovakvu strukturu umirovljenika bez obzira da li će ovo izvješće biti za 2014. ono će biti potpuno identično. Ovisi o tome da li će vaši materijalni troškovi biti 2% niži ili manji, ali što se tiče izvješća oko isplate mirovine nećete imati nažalost nikakvu razliku jer je struktura takva kakva je i vi je ne možete promijeniti. Ali, ja sam očekivao s obzirom i nakon naše rasprave na odboru da ćete vi uz ovo svoje izvješće koje je kvalitetno napravljeno potaknuti možda neku raspravu u ovom Visokom domu ka gorućem problemu mirovina umirovljenika kako sadašnjih tako i budućih u RH. Odgovor na repliku, Srećko Vuković. **Vuković, Srećko** Dakle, vrlo kratko. Slažem se s vama o problemu drugog stupa treba razgovarati i treba poduzimati mjere prije svega. Ne treba ih odlagati i ne treba ih odlagati nikako u daleku budućnost, treba ih što hitnije poduzeti jer s ovom uplatom doprinosa na ovoj razini sigurno da mirovine iz drugog stupa onda ni mirovine onih koji idu i u osnovne i u mirovine iz drugog stupa neće biti adekvatne niti očekivane onome kako se mislilo to prije 10-ak godina. Ono što dakle mogu reći da se vrlo intenzivno radi u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava na izradi propisa vezanih upravo uz drugi i treći stup mirovinskog osiguranja. Mislim da će to na neki način svakako poboljšati situaciju. Ti zakoni će svakako opet doći ovdje na raspravu u ovaj Visoki dom. Izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na neki način otvara svakako temu cijelog mirovinskog sustava ali ipak smo mi, dakle ljudi iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje oni koji provode sustav generacijske solidarnosti i u ovom trenutku čini mi se nemamo niti mandata da nekakvu širu raspravu o tom sustavu drugog stupa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba SDP-a kolegica Vanja Posavac. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, ravnatelju sa suradnicima, kolegice i kolege. o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu. Sustav mirovinskog osiguranja u RH uređen je i provodi se kao obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti te kao obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Predmet ovog izvješća je obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti i rad Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Kao što vidimo iz izvješća u 2011. godini nastavljen je trend rasta broja korisnika mirovina i pada broja osiguranika pa je u zavodu bilo evidentirano dakle milijun 213 tisuća korisnika i milijun 468 tisuća osiguranika. Tako da je omjer između te dvije skupine iznosio 1 na prema 1,21. Vidimo prema izvješću zavoda da su ukupni prihodi zavoda iznosili 35 milijardi 560 i nešto milijuna kuna, a rashodi 35 milijardi 554 milijuna kuna. Dakle, ukupni rashodi veći su za 0,2% 2010. godine, a evo kao što smo čuli u 10 godina ti rashodi su i značajno povećani. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2011. iznosila je 2151,12 kunu a udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći iznosi je 39,17%. Starosna mirovina je prosjek 2389,94. Prosječna mirovina uključujući korisnike i mirovina hrvatske vojske, hrvatskih branitelja i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane je dakle u tom periodu iznosila 2346 tisuća kuna što je udjel od 42,72% u prosječnoj plaći. Zavod provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu. U prosincu 2011. godine bilo je ukupno 216,13 tisuća korisnika doplatka za djecu koji su primali doplatak za 403 tisuće 64 djece. Doplatak je iznosio prosječno 356,20 kuna po djetetu. To su sve podaci evo ukratko i oni najvažniji. No međutim, u navedenom Izvješću iz 2011. godine nisu iskazane obveze prema korisnicima invalidskih mirovina primjenom Ugovora između Republike Hrvatske i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji. U predmetnom izvješću navodi se da je korisnicima invalidskih mirovina primjenom navedenog ugovora isplaćen iznos od 29 milijardi 808 tisuća kuna za dio neisplaćenih svota svota mirovina za 2006. godinu ali se nigdje ne navodi iznos neisplaćenih svota koje prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija iznosi preko 180 milijuna kuna, a složit ćemo se da to nije mali iznos. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje trebao je u svom izvješću navesti ovu činjenicu s obzirom da je riječ o dugovanjima za 2006., te za 2007. i 2008. godinu. Navedene iznose zavod je trebao planirati i isplatiti u prethodnim proračunskim godinama. Također, smatramo da bi u godišnjim izvješćima zavoda u dijelu u dijelu koji se odnosi na rješavanje o pravima na doplatak za djecu bilo korisno posebno iskazivati broj zahtjeva za uvećanim dječjim doplatkom i broj pozitivno riješenih zahtjeva za priznavanjem ovog prava. U predmetnom izvješću u glavi 6. financijsko poslovanje trebalo je u okviru podatak o prihodima iz proračuna raščlaniti sve mirovine ostvarene po povoljnim uvjetima s pripadajući iznosima, a ne samo posebno iskazati iznose plaćene iz državnog proračuna za mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. podržavamo zaključak, klub SDP-a podržava zaključak Vlade i prihvaća na znanje Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu. Hvala. Hvala lijepa. Repliku ima kolega Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo, kolegice Posavac vi ste nama jako lijepo pročitali brojke i podatke iz ovog izvješća, mi smo vam na tome zahvalni samo što sam ja osobno očekivao da nećemo dobiti još dopunsko obrazloženje izvješća nego da ćemo možda dobiti od vas kao od predstavnice kluba vladajuće većine u Kukuriku vladi kako i na koji način se troše novci građana Hrvatske, tko odlučuje o njima, tko odlučuje da se na temelju tih novaca koje mi uplaćujemo postavljaju politički menadžeri koji nakon toga povećavaju statističku brojku na zavodu za zapošljavanje i povećavaju broj umirovljenika kao što je to slučaj u Podravci. **Posavac, Vanja (SDP)** Zahvaljujem. Kolega Hrg, ja sam zato na početku naglasila pa i na kraju, ovo je izvješće iz 2011. godine. Radi se o izvješću, a to što vi koristite svaku priliku za politiziranje i skupljanje bodova to je sad druga stvar, to nek procijene građani. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HSU-a, kolega Željko Šemper. Hvala gospođo potpredsjednice, poštovani ravnatelji sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu te stanje mirovinskog sustava na temelju generacijske solidarnosti za istu godinu. Iz izvješća vidimo da je i u 2011. godini nastavljen trend smanjenja omjera između osiguranika i umirovljenika, dok je još 90. godine omjer bio 3 prema 1, 1, 98. godine se prepolovio pa je jedan 54 naprema 1, da bi u 2011. godini pao na dosad najniži omjer 1 prema 1,21. U razdoblju od 90.-98. smo izgubili 500 tisuća osiguranika, a dobili 300 tisuća novih umirovljenika. U 2011. i odnosu na 98. imamo isti broj osiguranika ali više 257 novih umirovljenika. Veliki broj mirovina nije pokriven plaćenim doprinosima, ima i socijale ali i previše povlastica. Taj loš omjer osiguranika i umirovljenika uz demografsko stanje stanovništva je najveći problem hrvatskog mirovinskog sustava. Previše je izgubljenih radnih mjesta zbog privatizacijske pljačke, korupcije, stečajeva i otkaza a manje uplaćenih doprinosa u mirovinski sustav. Pod parolom tzv. restrukturiranja imamo otpuštanje radnika u sveopćoj borbi za profit, premalo osjećaja za ljude i nepoštivanje onih koji su desetljećima gradili i ugradili dio sebe u sva ta poduzeća. Društveno je vlasništvo postalo državno, radnici su putem dionica još jednom platili ono što su sami stvorili, a krivi koncept privatizacije uništio je hrvatsko gospodarstvo i proizvodnju. Izlaz iz tih problema stalno se traži u restrikcijama u mirovinskom sustavu, a rješenje je na drugoj strani u zapošljavanju i investicijama koje zaobilaze Hrvatsku, u rastu gospodarstva i BDP-a, i u promjeni stava kako se ništa ne isplati proizvoditi već možemo sve uvozit. U prosincu 2011. prosječna mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju iznosila je 2151 kunu, što je bio udjel u prosječnoj plaći 39,17%. Dok je još početkom 2004. godine nakon ulaska dodatka 100 kuna i 6% u mirovinu, udio iznosio 43,65%. Glavni uzrok takvom padu mirovina bilo je štetno usklađivanje mirovina prema švicarskoj formuli, prema kojoj su u razdoblju 99.-2011. mirovine za plaćama zaostale 10%. Dolaskom Dolaskom krize mirovine su se umjesto da budu zadnja linija obrane, našle na prvoj crti bojišnice. Najprije krizni porez od 2 i 4%, a onda u 2010. i 2011. zamrzavanje i usklađivanje mirovina što je što je za posljedicu imalo i nominalan pad prosječne mirovine. Već 3 godinu za redom ukupni rashodi za mirovine iznose oko 35 milijardi kuna što unatoč padu BDP-a zadržava mirovinske rashode na 10,5% BDP-a što je na razini država EU. Usporavanju rasta mirovinskih izdataka pridonosi i razina mirovina. Prosječna mirovina novih umirovljenika manja je za 450 kuna ili čak 19% od umirovljenih do 98. godine. U 2011. umirovljeno je 50 tisuća umirovljenika s prosječnom mirovinom od 1857 kuna a umrlo je 40 tisuća s prosječnom mirovinom od 2012 kuna. Cilj mirovinske reforme i izmjena zakona o mirovinskom osiguranju od 1.1.99. godine bio je ublažiti priljev novih umirovljenika i održati pod kontrolom rasude mirovinskog sustava. Radi provedbe tog cilja povećano je obračunsko razdoblje s deset najpovoljnija godina na cijeli radni vijek povećana je kazna za odlazak u prijevremenu mirovinu sa 6,65 na 20,4%, postroženi su uvjeti odlaska u invalidsku mirovinu a aktualna vrijednost mirovine kao jedan od najvažnijih elemenata izračuna mirovine izračunata je na bazi pokradene razine mirovine 31.12.98. Što radimo ovih posljednjih godina? Pored financijskih neplatiša i korisnici prijevremenih mirovina pribijeni su na stup srama. Zašto? Samo zato što su se nakon izgubljenih radnih mjesta, stečajeva i privatizacijske pljačke usudili otići u prijevremenu mirovinu. I dok se drvlje i kamenje dosad bacalo na korisnike prijevremenih mirovina svih ovih godina ništa se nije poduzeto da se spriječi preveliki i neopravdani odlazak u invalidsku mirovinu. Otkrivanje afere doktora Rubale i njegovih ortaka s kupovinom lažnih i invalidskih mirovina ukazalo je na taj problem. U Hrvatskoj imamo samo 11% korisnika prijevremenih mirovina, ali čak 27% korisnika invalidskih mirovina. Prosječan staž korisnika prijevremenih mirovina u 2011. godini iznosi 36 godina i 7 mjeseci. Starosnih mirovina 29 godina i 9 mjeseci a invalidskih mirovina samo 23 godine i 7 mjeseci. I tu dolazimo do jednog od najvećih apsurda i nepravdi našeg mirovinskog sustava. Jedna godina radnog staža za prijevremenu mirovinu iznosi 64 kune, starosne mirovine 66 kuna a invalidske čak 83 kune. Korisnici invalidskih mirovina uz najniži staž imao najviše mirovine dok korisnici prijevremenih mirovina uz najduži staž imaju najnižu mirovinu a MMF svjetska banka i hrvatski ekonomisti pričaju priču kako ih još žešće treba opaliti. I dok na jednoj strani dnevno bilježimo velik broj gubitaka radnih mjesta na drugoj strani slušamo kako treba još pooštriti uvjete za odlazak u imovinu, povećati dobnu granicu na 67 godina a na burzi trune 130 tisuća od 34 godine. Iz ovog izvješća se vidi koliko je zavod značajno unaprijedio komunikaciju sa osiguranicima i umirovljenicima koji imaju niz mogućnosti pristupa aktualnim informacijama putem info telefona, internetskih stranica zavoda te pisanim i elektroničkim putem.

U 2011. lozinku je za pristup korisničkim stranicama zatražilo 45 tisuća osoba koje su bile posjećene više od 200 tisuća puta. Te stranice koristili su uglavnom osiguranici pred mirovinom koji su na taj način mogli provjeriti svoj staž i plaću te na vrlo jednostavan način dobiti informativni izračun svoje buduće mirovine. Za mene osobno zanimljivi su statističke informacije koje izlaze kvartalno i daju vrlo detaljne informacije kako osiguranicima a posebno o kretanjima u mirovinskom sustavu i dobra su baza za rasprave oko poboljšanja mirovinskog sustava RH. Klub zastupnika Hrvatske Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovo izvješće. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Prelazimo na replike. Zoran Vinković izvolite. Uvaženi kolega, obzirom evo da je vaša stranka bila i s HDZ-om u koaliciji, sada je s SDP-om ja ne vidim baš ovaj da je i vaša stranka, tu ne mislim na vas osobno jer niste bili zastupnik, možda ste donosili određene odluke ali da je bitno doprinijela poboljšanju standarda života velike većine umirovljenika u RH. Pa čak ni u Ustavu RH nema niti riječi o onima koji su pošteno odradili svoj životni vijek niti je u Ustavu zagarantirana upravo to pravo na dostojanstven život nakon završetka svog Ustavu piše da svatko ima pravo na rad i slobodu rada i da svatko slobodno bira poziv i zaposlenje, svakom je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Međutim tih radnim mjesta u Hrvatskoj nema, ali stvarna slika Hrvatske i velike većine umirovljenika je ta i ne moramo sada otići niti u Slavoniju, možemo ovdje otići i na Trg bana Jelačića, otići u Ilicu, otići u bilo koji kvart Zagreba i kako bi to rekla Ingrid nemreš belivit svaki umirovljenik koji je pošteno radio i odradio svoj radni vijek ima svoj kontejner i brani ga, brani ga od drugog umirovljenika jer mu je to jedini način preživljavanja jer s ovom sramotno niskom mirovinom ne može preživjeti sedam dana. To je stvarna slika Hrvatske. To je rezultat i svih ovih mogućih koalicija koji su te umirovljenike i doveli na prosjački štap, nažalost, nažalost. Kolega Vinkoviću, nije korektno da na takav način spominjete kolegicu koja sjedi ovdje s nama u Parlamentu a koja danas ovdje nije, pa vas lijepo molim. Željko Šemper. Pa kolega Vinkoviću, ja mislim da sam sasvim dovoljno napravio jedan dobar presjek od 90. godine do godine ovoga izvješća iz kojeg se vidi šta je tko napravio bilo od '98.kada je došla ova mirovinska reforma i koja je i prema ovom izvješću i prema svim podacima napravila najviše štete posebno novim umirovljenicima. Poznato je da je od '93. do '98. pokradena jedna generacija umirovljenika i daje trebalo jako, jako puno godina, a tako i danas kada god se donese neki zakon a uvijek u tim zakonima ošteti se neka skupina ili umirovljenika ili radnika. A takva ispravka traje godinama. Kada je Ustavni sud '98.godine donio odluku o povratu duga koliko je trebalo godina da krene prva isplata? Trebalo je čitavih 8 godina. u takvoj toj situaciji umirovljenici su svakako oštećeni jer i ova nova generacija može se reći da svake godine daje jedan doprinos, a može se mjeriti u 3,5 milijarde jer razlika između starih i novih umirovljenika je sada već 462 kune, a to je na godišnjoj razini 3,5 milijarde i mislim da je to najveći doprinos jednog dijela stanovništva svim ovim reformama i onoj situaciji i posljedicama koje su nastale prije toga. Sljedeći na redu za repliku Dražen Đurović. posebno analiza ili kronološko slaganje problema koji su doveli do ovog stanja u kojem se danas nalazi mirovinski sustav, ali kao kolega Vinković podsjetio bih vas zaista na neizbježnu činjenicu i odgovornost koju vaša stranka nosi, praktički 10 godina u jednom ili u drugom obliku dio ste vlasti i osim sudjelovanja u povratu duga umirovljenicima niste bili spremni preuzeti odgovornost za ispravljanje tih devijacija. Pa podsjetit ću da se i predsjedniku vaše stranke nudilo a on nije bio spreman prihvatiti odgovornost i za ministarsko mjesto u tom resoru. I mislim da je to jedan dio odgovornosti koju ćete vi morati preuzeti što se tog tiče. A kada je riječ o ovom problemu invalidskih mirovina koje ste ovdje također ja mislim odlično detektirali mislim da je bazično problem našeg odnosa prema radu jel mi i dalje kao društvo pa i mi nekad kao Sabor nismo spremni preuzeti činjenicu i postaviti rad kao kategoriju koja ima svoju vrijednost i rad vrednovati u prvom redu. Spremni smo vrednovati sve, svaki oblik neke zasluge osim pojma rada, a taj pojam rada ako ga počnemo vrednovati kroz cijelu paradigmu on će na kraju biti vrednovan i u sustavu mirovina, a to sada nije slučaj. I druga stvar, pitanje drugog mirovinskog stupa i ovih obveznih mirovinskih fondova koji su poslužili za pumpanje onog stanja na hrvatskim burzama stanja na hrvatskim burzama koje se događalo u drugoj polovici prošlog tisućljeća ajde recimo, a kada se taj balon ispuhao tko je na kraju platio cijenu? Platili su upravo oni koji ulažu u taj drugi stup. I u ovom trenutku bi bila vjerojatno veća vrijednost tih mirovinskih fondova da je taj novac samo stavljen u banku umjesto što je poslužio za manipulaciju na tržištu burze i zagrebačke i varaždinske. Pa poštovani kolega ja se zahvaljujem na vašoj ocjeni moje rasprave. što se tiče ostalih stvari koje ste naveli, HSU u svakom slučaju i svakom pogledu može položiti račune šta je napravila u kojem razdoblju. Imamo jedan set naših rezultata i mi smo vjerojatno jedina stranka koja može i brojčano potkrijepiti svaki rezultat nakon svoje akcije. Da krenemo ne samo od obeštećenja od 10,5 milijardi, možemo govoriti o 100 kuna i 6% koje danas iznosi milijardu 300, možemo govoriti o obećanju do 20% od 2001.godine koje je sada preko 2 milijarde, možemo govoriti o Zakonu o dodatku koji je milijardu 200 milijuna. Prema tome mi stojimo iza ovih rezultata. A kada nismo mogli nešto napraviti onda smo u tom slučaju kao što je poznato 2009.kada smo dobili dva krizna poreza kada su mirovine bile zamrznute na dvije godine, kada smo bili prvi koji su praktički trebali platiti onaj račun za početak krize, onda smo naravno morali izaći iz takve koalicije. A što se tiče drugog stupa, drugi stup nije predmet ovog izvješća, drugi stup će biti vjerojatno problem svih narednih godina i već se na tome rada s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava.

pa ću reći da imamo prisutno na djelu suludo otpuštanje radnika u jednoj od najelitnijih hrvatskih firmi. I ja vas molim kao čovjeka onog podravskog kraja, kao člana vladajuće koalicije da utječete na SDP da zaustavi suludo suludo ponašanje političkog menadžera koji je na čelu Podravke došao preko mirovinskih fondova, preko sredstava građana RH. ja vas ja vas molim da to napravite da ova izvješća u narednim godinama neće biti još jača, još lošija sa još lošijim statističkim podacima.

Ja vas moram podsjetiti, ja sam iz Podravke otišao 2000.godine u to vrijeme Podravka je imala 11,5 tisuća zaposlenika. Danas je to palo na 6 tisuća. Tko je sve bio na čelu Podravke i tko je diktirao šta će se događat u Podravki. Našim odlaskom profit, dobit, plaće nisu se povećale, vrhnje su pobrali vrhunski menadžeri. U jednom trenutku 250 ljudi je bilo bogom dani menadžeri, nije se pitalo za rezultate rada, dobili su se auti, kartice i dobre plaće. Sjetimo se kakve su bile otpremnine iza kojih nisu stajali rezultati tvrtke. Prema tome, taj problem nije u posljednjih godinu dana, taj problem je već prije 12 godina. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Pa kolega Šemper, moram vam replicirati iz jednostavnog razloga jer ste zaboravili, vi sebi pripisujete da ste vi nešto napravili oko povrata duga umirovljenicima. To je koštalo Hrvatsku državu 14 milijardi kuna, to je činjenica koju treba reći. Ali želim ovdje isto tako nešto zbog javnosti reći, kad govorite o kriznom porezu, to je bilo nužno zlo, ali ste zaboravili reći ključnu stvar da 880 tisuća umirovljenika nije plaćalo krizni porez, plaćalo ih je samo 300 tisuća. Ali kad govorimo o dosljednosti, ne želim vas jer vas poštujem kao gospodina i kao kolegu zastupnika da politizirate reći, ali vam moram nešto reći kolega Šemper. Ako kažete da ste zbog kriznog poreza otišli iz Vlade onda mi nije jasno kako to da niste otišli iz Vlade kad se dignuo PDV 2%, kad se dignula cijena struje 20%, kad se digla cijena plina i grijanja 37% što nekoliko puta više košta nažalost hrvatske umirovljenike, a to su činjenice od kojih ne možete pobjeći. I ne možete zanemarit činjenicu, ne možete reći da nije u redu ako netko ima veću mirovinu da ne plaća isti porez kao i svi ostali građani Hrvatske. To je u tom trenutku bilo možda jedino rješenje da dobijemo novce da se možemo zadužit da isplatimo mirovine. Ali ponavljam vam, digli ste ruku za povećanje PDV-a 2%, digli ste ruku da HERA donosi odluku o tome da struja može otići dokle god hoće po nekakvim tržišnim cijenama, da mojim Goričanima grijanje ode 37% ili da cijena plina ode 37%. Da ste mislili na taj način kao što govorite o kriznom porezu onda ste i tada trebali otići iz Vlade jer vjerujte mi povećanje od 2% PDV-a je najviše pogodilo hrvatske umirovljenike i hrvatske građane koji imaju plaću ispod 3000 kuna jer tih 2% povećanja PDV-a se odnosi nažalost na ono što oni moraju mjesečno koristiti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Željko Šemper. **Šemper, Željko (HSU)** Pa kolega Šuker, ja mislim da se vi sjećate dobro 2009. godine, početkom godine iz HDZ-a nije bilo riječi, da nema krize bilo je rečeno. U lipnju 2009. rekli ste neće biti mirovina u rujnu ako nećemo uvesti krizni porez. … /Upadica se ne razumije./ … Što se tiče dizanja ruku PDV-a i ovih ostalih stvari koje su se dogodile ove godine trebate znati da je ova Vlada odmrznula mirovine, da se mirovine treće polugodište usklađuju… I da se ispravlja sa tim PDV-om 25% sve ono što nije napravljeno prije, inače ne bi… … /Buka u dvorani./… Otkuda bi bile ove naše mirovine.

Klub gubi pravo na raspravu po ovoj točci jer kolege nema. I još ćemo čuti klub Hrvatskih laburista-Stranke rada i kolega Zlatko Tušak.

potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kolegice i kolege zastupnici. Jasno već smo danas čuli da ova rasprava o ovom izvješću imala bi itekako veće značenje i smisla da smo imali prilike o njoj raspravljati u prošloj godini jel još u rujnu je uvrštena u dnevni red, a evo tek danas smo ju dobili na raspravu što jasno ne ide na dušu vama gospodine Vuković nego praktično onima koji pripremaju sjednice Sabora. Izvješće je ipak vrlo bitno jer se odnosi na negdje 2 milijuna i 650 tisuća građana u kojima je obuhvaćeno oni koji primaju mirovinu i oni koji uplaćuju fond za svoju mirovinu. U izvješću imamo punu brojku i one su danas potpune drugačije od podataka iz 2011. godine, zato kada uzmemo određena kretanja onda postoje stvarno zabrinjavajući trendovi koji se iz godine u godinu pogoršavaju. Iz podataka je vidljivo da je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 2011. godine bilo evidentirano, o čemu je bilo već govora, milijun i 213 tisuća korisnika i milijun 468 tisuća osiguranika. Sada su te brojke s puno više umirovljenika, a sa puno manje osiguranika što je znatno zabrinjavajući podatak. Zavod je ostvario 35,5 milijardi kuna sredstava što je negdje oko 1/3 proračunskih sredstava kada uzmemo hrvatski proračun u pitanje. Od toga 54% ili 19 milijardi su ostvarena sredstva iz doprinosa i 46% ili 16 milijardi iz proračunskih proračunskih sredstava. Tih 16 milijardi godišnje ili oko 1,3 milijarde mjesečno nedostaje za redovitu isplatu mirovina. Iz ovih podataka vidimo da je prvi stup uz ovako malu zaposlenost neodrživ i da sadašnji kao i budući umirovljenici ne mogu očekivati baš nešto dobro u svojoj budućnosti ako uskoro ne dođe do pozitivnih promjena. Nema većeg zapošljavanja i otvaranje novih radnih mjesta. Ova Vlada nije baš do danas ništa učinila na tom planu, te je upitna

nemaju otpremnine, nemaju uplaćene doprinose za cijelu 2012. godinu, nemaju pravo na povrat poreza dok ne uplate se doprinosi, a oni su za to najmanje krivi. I pitaju da li za njihovo stanje tko je odgovoran u ovoj državi. Kako stvari stoje vjerojatno nitko, jer takva trakavica vuče se već više od godinu dana i ona se nije riješila kad su u pitanju njihova prava. Vlada ipak nešto čini, ona smanjuje plaće čime direktno dovodi u pitanje održivost mirovinskog sustava, jer će za mirovinsko osiguranje izdvajati se znatno manja sredstva uz jasno manji broj osiguranika. To je i i dalja tendencija koja će dovoditi u vrlo negativnu situaciju prvi mirovinski stup. Iako u ovom izvješću nema govora o drugom stupu, ali dvije rečenice samo da kažem jer on nije predmet izvješća, ali negdje oko 5 do 6 milijardi godišnje se odvaja u drugi stup jer ti novci u ovoj situaciji itekako nedostaju na neki način da bi se podmirivale određene obaveze kad je u pitanju mirovinska prava. U tom drugom stupu postavlja se i pitanje rizika novaca koji je izdvajan do sada i u onom trenutku kako će se u konačnosti rješavati, jer i po nekim informacijama imamo da dio tih novaca su u određene Nexi grupu dionice ili u određene zapise metnute i pitanje je njihove nesigurnost uopće na tržištu novaca. Ovakvi negativni trendovi odnosa korisnika i osiguranika konstantno ili stalno se pogoršavaju. U 2008. godini bilo je omjer 1:1,4 zaposlenih i 1 umirovljenik, dok je 2009. godine taj omjer već bio 1:1,3, 2010. godine 1:1,23, 2011. 2011. što stoji i u ovom izvješću 1:21, a ove godine prema ovim podacima on pada 1:1,17. I ako nastavimo sa ovakvim trendom vrlo brzo ćemo doći da imamo jednog radnika i jednog umirovljenika. Uz to evo danas je i bila, kolega Šemper je tu i naznačio, praktično Vlada u jednom dijelu se i dodvorava Međunarodnom monetarnom fondu koji najavljuje produljenje radnog staža na 67 godina umjesto da se radi strategija razvoja gospodarstva koja će u budućnosti osigurati i popraviti ovakvo stanje sa otvaranjem novih radnih mjesta i stvoriti održivi fond sa popunjavanjem više osiguranika koji će uplaćivati u taj fond. Vladu baš puno ni ne zanima da li trgovci, odgajateljice u vrtićima, učitelji, vozači, građevinski radnici, radnici u ljevaonicama itd. mogao bih nabrajati u nedogled svoj posao mogu raditi sa 67 godina i da li poslodavci žele radnike u tim godinama i kakva je njihova učinkovitost. O tome bi prvo trebalo razgovarati, a tek onda razmišljati o produljenju radnoga vijeka. Vladu nije ni briga ni to što je životni vijek građana u Hrvatskoj za 4 do 5 godina kraći nego u većini zemalja EU, a ni to da imaju drugačiji standard zaštite na radu kojima čuvaju zdravlje svojih radnika dok kod nas to nije slučaj. Uz ove loše trendove u izvješću se govori i o unutarnjoj kontroli, a nema ni riječi o aferama, kupovanja invalidskih mirovina iako je USKOK te godine pokrenuo istragu protiv Drage Rubale i njemu sličnih, a koji su za sređivanje invalidskih mirovina uzimali od 2 do 5000 eura i nekima nezasluženo ostvarili mirovine. Ima i nekih priča o 5000 lažnih braniteljskih invalidskih mirovina i iznosa od 4,2 4,2 milijuna kuna kojima je 14 godina oštećen proračun. Ali postoji, ako i postoji u to onda mjerodavni valjda trebaju to skinuti taj kremen na način da ga se riješe ili utvrde ima li u tim pričama istine ili ne. Zabrinjava i podatak da imamo preko ¼ invalidskih mirovina od ukupnog broja umirovljenika. Zemlja smo sa svim mogućim čudesima, pa prednjačimo daleko od ostalih zemalja i u broju invalidskih mirovina. Imamo na sto tisuća radno aktivnog stanovništva 12000 korisnika invalidskih mirovina što je 12% Na primjer u Italiji i Belgiji taj odnos je 3 tisuće invalidskih mirovina na 100 tisuća stanovnika, što je 4 puta manje nego kod nas u Hrvatskoj. Sa druge strane imamo primjera da ozbiljno bolesni radnici koji stvarno ne mogu više raditi ne mogu ostvariti pravo na invalidsku mirovinu, a neki u punoj snazi primaju dobre invalidske mirovine a još dodatno rade na crno čime po dva osnova oštećuju i varaju državu. U izvješću stoji da je prosječna mirovina bila 2151,12 kunu u 2011. godini, a za primjer u 2012. godini ta prosječna mirovina porasla je za 33,38 kuna. Ako se samo prisjetimo što nam se dešavalo u prošloj godini, da je struja porasla za 20%, grijanje za 30%, voda, prijevoz, cijene prehrane su porasle zbog povećanja PDV-a. Da li to pokriva tih 33,38 kuna u prosječnoj mirovini? Pitam se kako ti umirovljenici mogu još nositi taj teret na svojim leđima i ne svojom krivnjom dovedeni su praktično u jedan bezizlazni položaj. Imamo i 570 tisuća umirovljenika koji su ispod 2 tisuće kuna sa primanjem mirovina, što je negdje blizu blizu skoro polovine umirovljenika koji se nalaze ispod praga siromaštva. Bezbroj umirovljenika su pod ovrhama, po nekim procjenama njih njih je oko jedna četvrtina koji ne mogu jednostavno platiti i podmiriti sve svoje račune iako oni bi to vrlo rado učinili i znajući da su umirovljenici ti koji ti koji prvi kad dobiju mirovine odmah nahrle da podmire sve svoje obaveze. Veliki broj tih umirovljenika koji je sa ovrhom

da im ni ograničenje vezano za ovrhe neće puno pomoći jer ono što im ostaje za život nije im sigurno dosta za pristojan život i pristojnu starost u koju su ušli. Ono što treba pohvaliti u ovom izvješću i može se primijetiti da je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje postao efikasniji jer je uspio riješiti više zahtjeva nego prijašnjih godina i postao je znatnije učinkovitiji. Riješeno je 91,5% zahtjeva dok je manje od 9% preneseno u prošlu godinu što je za pohvalu, čime je fond postao znatno efikasniji. I što je najbitnije to je učinjeno s manjim brojem zaposlenih u 2011. godini nego u 2010. godini i vjerujem da će se takvi trendovi nastaviti i u 2012. godini. Broj zaposlenih u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u zadnje tri godine se smanjio za 10%, a prosječna plaća kreće se negdje približno sa prosječnom plaćom u RH. Po čemu se može zaključiti u ustanovi napravili su određeni pozitivni pomaci u restrukturiranju i većoj efikasnosti. I na kraju, ovo je za pohvalu ali to neće riješiti određene probleme mirovinskog sustava koji su stvarno zabrinjavajući i koliko god se šalju poruke da isplate mirovina su sigurne bojim se ako ne krene se sa novim zapošljavanjem i osiguranjem više radnih više radnih mjesta i više osiguranika koji će uplaćivati u mirovinske fondove da dolazimo u jednu bezizlaznu situaciju. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Još ćemo saslušati replike. Zoran Vinković. Kolega Tušak izvješće kao izvješće, dakle stvar je i sadržaja izvješća, stvar je i kako je to izvješće tehnički koncipirano, međutim ono što dolazi iza ovoga izvješća dolazi ona surova stvarnost i praktično jedna velika većina umirovljenika na ulicama ne želeći uvrijediti nikoga prisiljeni su prebirati po onim kontejnerima skupljati ambalažu, tražiti po onim eko-kontejnerima za bio-otpad, tražiti uvelu salatu, stari kruh itd. Nažalost, evo ide i najveći kršćanski blagdan Uskrs. Pa ja evo i kao gradonačelnik već jedno 10-ak godina kažem opet nažalost dodjeljujem uskrsnicu isto tako i božićnicu umirovljenicima. Dakle, onima koji su pošteno odradili svoj posao 40, 45 godina koji su trebali svojim unucima kupovati poklone i za Božić i za rođendane i za Uskrs, dati im možda po 100, 200 kuna kad dijete prođe sa 5 ili opisno sada u ovim opisnim ocjenama s izvrstan ta velika većina hrvatskih građana koji su stvarali između ostalog i ovu Hrvatsku državu, stvarali i ove tvrtke koje je netko opljačkao u pretvorbi i privatizaciji danas su dovedeni zahvaljujući i strankama koje su bile u koaliciji i koje su se skrbile za njihov standard dovedeni na prosjački štap. Pa je meni bilo izuzetno žalosno slušati gospodina iz HSU-a koji se hvalio s određenim brojkama kako je tim umirovljenicima ta stranka pomogla. Pa eno ti umirovljenici su na ulici. u velikom dijelu slažem sa vašom replikom i jasno žalosno je kada umirovljenici ne mogu si priskrbiti ni uskrsnicu ni božićnicu a ono što sam rekao iza toga stojim jer znam i iz svog vlastitog iskustva i po svojim pokojnim roditeljima kada su dobili mirovinu prvo su bilo je plaćanje računa i podmirivanje svih onih obaveza. Ali je, mi smo došli polako u jednu bezizlaznu situaciju i ovo kada vi kažete da oni ne mogu kupiti za Uskrs svojim unucima ali najgore u svemu tome što oni moraju davati od tih malih mirovina i svojoj djeci koja ne mogu naći posao i koja se ne mogu zaposliti i koja su isto u jednoj jako bezizlaznoj situaciji. Stranka rada)** Uvaženi kolega Tušak sve ove brojke koje ste vi govorili i koje su prethodnici govorili nisu plod slučajno već zapravo namjere, sustavnog rušenja mirovinskog sustava. Sjetite se samo onog, ajmo tako reći mirovinskog stampeda devedesetih godina kad su bili umirovljeni ljudi sa 40 godina života, ne radnoga staža. Kad znamo da je, da se u Hrvatskoj prosječno odlazi u mirovinu sa 51 godinom života, a u EU 61 onda ta stravična bilanca koju danas, o kojoj danas slušamo je sasvim normalna. Međutim, vi ste spomenuli ono čega nema u izvješću a to je afere. U tim aferama kao, te afere dvije, tri su se pustile u medije međutim vinovnici tih, protagonisti tih afera i dalje politički djeluju pa tako imamo i jednog predsjednika jedne umirovljeničke stranke koji je, barem je bio prozvan dignuta je čini mi se i optužba protiv njega, još politički djeluje, čini mi se da se tada zvao taj gospodin Lazar Gruić. Koji je isto tako išao po sistemu plati pa odi u penziju. Ništa se nije napravilo da se kazne oni, da se oduzmu te privilegije, jer to su privilegije jer nije zasluženo koji su otišli u mirovinu tako da su kupili te mirovine ili se napravila jako malo. Počelo se raditi ali mi smo država koja kad počne nešto raditi odmah odustane ako treba nekoga penalizirati. Prema tome, sve ovo što se radi, da doći ćemo vrlo brzo da ćemo imati

Hvala. Ja se ipak kolega Vukšić nadam da nećemo doći u takvu situaciju jel to bi bilo katastrofalno za ovu državu. Ali ono što ste rekli i u svakom slučaju tu se potpuno slažem da dio nezakonitih mirovina, ne radi se o određenog reda, ne provode se određene aktivnosti da bi se vidjelo oko toga ako postoji nezakonitih mirovina i da bi se te privilegije na neki način uskratile. A kada je u pitanju ovaj sistem i odlaženje u mirovine, kako god se mijenjao određeni zakon i kako su se pooštravala određena, određeni uvjeti za odlazak u mirovinu onda se i omogućavalo određeni stampedo odlaženja ljudi u mirovinu pa na način, znademo da je bilo čak na oglasnim pločama po pojedinim tvrtkama da se jave oni kojima se hoće da se otkupi mirovina. jasno da je to nekonzistentno vođenje, pitanje mirovinske politike koja nas je dovela u jednu ovakvu situaciju i jedini izlaz iz ove situacije je upravo to što ste vi rekli a što i tvrdimo mi kao Hrvatski laburisti da se definitivno u Hrvatskoj moraju povećati radna mjesta, da se moraju otvoriti nova radna mjesta i da se ne smije ići na smanjivanje plaća i uništavanje srednjeg sloja građana jel oni su ti koji pune mirovinske fondove i imamo sve manje novaca. I jasno da svi više zadiremo tamo gdje nedostaje doprinosa za mirovinske fondove u ona sredstva koja su direktno iz proračuna da bi se mogle isplatiti mirovine. Hvala. Određujem stanku do 15, 00 sati a onda je na redu prvi, u ime kluba HDZ-a Ivan Šuker.